Neven (SDP)** I idemo na 10. točku dnevnog reda, to je - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona izvornosti, oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama tradicionalnoga ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 492 Predlagatelja zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ovog akta ste primili poštom. A prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnome postupku.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 Poštovani državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvitka gospodin Josip Kraljičković. Izvolite. **Kraljičković, Josip** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. ... Vlada Republike Hrvatske Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih, prehrambenih proizvoda.

2009. godine donesen je zakon o izmjenama i dopunama zakona i u provedbi toga zakona uočena je pogreška u odredbi članka 41. stavka 2. I evo navedenu pogrešku smo uočili. Ona je stvarala nejasnoće u provedbi poslova inspekcijskog nadzora i upravo smo tu pogrešku ispravili, odnosno Vlada je uredbom ispravila o izmjeni Zakona o oznakama izvornosti. A ta uredba je na snazi do 31. prosinca 2009. godine. Budući da je ona istekla predlažem upravo da se ovim zakonom o izmjeni zakona ta pogreška otkloni i na taj način otkloni nejasnoća odnosno nemoguća provedba zakona u dijelu obavljanja poslova poljoprivredne inspekcije, inspekcije za kakvoću hrane koji su dani u nadležnost ovim zakonom inspekciji Ministarstva poljoprivrede. Pa predlažem da se ovakav predloženi zakon o izmjenama zakona prihvati po hitnom postupku. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Krećemo po klubovima. Najprije klub Hrvatske narodne stranke. U ime kluba poštovana zastupnica Danica Hursa. Izvolite.

sobom imamo zakon za koji se predlaže donošenje po hitnom postupku a radi se zapravo o donošenju zakona kojim se zamjenjuje uredba o izmjeni rečenog zakona. Naime, navedena Uredba o izmjeni Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda donesena je početkom rujna 2009., dakle u vrijeme kad ovaj Visoki dom nije zasjedao i vrijedilo je do 31.12.2009. a sukladno Zakonu o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Samo po sebi donošenje ovoga zakona nije sporno jer je takovih situacija bilo i bit će ih jer svake godine donosimo Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora koji to omogućava. Ali kad pogledamo sadržaj ovog zakona vidjet ćemo da pokrećemo cijeli taj proces zbog greške i drago mi je da je gospodin državni tajnik ovdje rekao da se radi o grešci koja se potkrala kod izmjena i dopuna zakona o oznakama izvornosti itd., da ne navodim cijeli naziv puno ovog zakona kojeg smo donijeli 19.6.2009. Naime, tim izmjenama i dopunama je promijenjen član 38. ali je predlagatelj zaboravio odgovarajuće promijeniti i stavak 2. članka 41. u kojem je ostalo pozivanje na odredbu točke 6. stavak 2. članka 38. umjesto na točku 8. Sad se to evo u ovom prijedlogu obrazlagalo kao nejasnoćama u provedbi koje imaju inspekcije umjesto da se otvoreno otvoreno a reklo se ovog časa i otvoreno kaže o čemu se radi jer su se takove stvari događale i događat će se u budućnosti tim više što imamo veliku produkciju zakona obzirom na usklađenje sa zakonodavstvom zastupnice i zastupnici Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj prijedlog zakona o izmjeni. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Slijedeći je klub HDZ-a. U ime kluba poštovani zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Sve vas pozdravljam. Naime, kolegica iz HNS-a je govorila o ovoj izmjeni zakona odnosno ovoj uredbi, o ovoj grešci koja se potkrala kod zadnje izmjene i dopune zakona. No, s obzirom da smatramo u klubu HDZ-a da je ovo iznimno važno područje, da ga moramo budno pratiti, da ono ima svoju ulogu ne samo u smislu povećanja dohodovnosti ne samo u smislu povećanja konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvođača nego da je ono u posebice u ovom predpristupnom razdoblju važno i zbog različitih izuzeća a i zbog očuvanja nacionalnog identiteta. Zato bih kazao nekoliko riječi i o samoj ovoj izmjeni, dakle ovom inspekcijskom nadzoru koji je predviđen ali i o nekim trendovima koji se javljaju i pojavama koje se javljaju a sa kojima bi se trebalo nešto intenzivnije pozabaviti kako bi u dogledno vrijeme imali što više zaštićenih proizvoda. mi smo Zakonom o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda iz 2008. godine i njegovim izmjenama i dopunama iz 2009. uskladili naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije u području zaštite ovih tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Također kod toga smo se usuglasili da zaštitom i povećanjem proizvodnje tradicionalnih proizvoda, da na određeni način čuvamo i nacionalni identitet jer su ti proizvodi dio i kulture i tradicije nekog kraja, preko njih se može puno naučiti o načinu života, o standardu života, o povijesti određenog prostora Republike Hrvatske. Možemo reći da to su zapravo brendovi koji nisu produkt nekakvih prehrambenih trendova ili nekakvog snažnog marketinga nego da oni jednostavno imaju svoju ulogu kao dio Uzmimo samo kada spomenemo kulen pomislimo na Slavoniju, kada spomenemo pršut pomislimo na Dalmaciju i Istru, no to je nešto što funkcionira među hrvatskim građanima, hrvatskim potrošačima pa djelom i zemljama u okružju. No, ono što treba biti naša zadaća je kako da ti sinonimi za određeno područje, ti prehrambeni brendovi, dakle da isto tako budu asocijacija kada ih spomenemo u Njemačkoj, u Francuskoj i da to onda bude prva asocijacija na Hrvatsku ili njezino određeno područje. Dakle, to nam treba omogućiti i ovaj zakon i sustav zaštite kojega propisuje. Važno je da je ta zaštita kompatibilna sa zemljama ali također da je i kroz taj sustav zaštite kompatibilan i sustav nadzora zaštićenih proizvoda, dakle posebice u onom dijelu nakon što su ti proizvodi registrirani. da se sustavno prati njihova kvaliteta i tehnologija, znači da se očuva sve ono što je registrirano tijekom te zaštite ili točnije specifikacija toga proizvoda. Zato nam je važna i ova izmjena i dopuna zakona jer se njome uređuje inspekcijski nadzor što smo zadnji puta jednostavno greškom propustili napraviti gdje poljoprivredna inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane Ministarstva poljoprivrede preuzimaju inspekcijski nadzor kako je to navedeno u stavku 8. članka 38., dakle kada ovlašteno certifikacijsko tijelo utvrdi značajne nesukladnosti sa specifikacijom. Samo da se podsjetimo, to certifikacijsko tijelo provodi provjeru sukladnosti s proizvođačkom specifikacijom. Dakle, na neki način kontinuirano je ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede pratiti te proizvode, pratiti očuvanje standarda kvalitete koji su registrirani i isto tako to certifikacijsko tijelo mora biti akreditirani u skladu sa hrvatskim normama. No, sigurno je kada raspravljamo o ovoj izmjeni i dopuni zakona da se dodatno otvara još nekoliko pitanja, a možda i ono glavno pitanje, a to je činjenica da u Republici Hrvatskoj oznakom zaštite, dakle oznakom izvornosti imamo zaštićen samo jedan jedini proizvod i to proizvod koji se, mi bi prehrambeni tehnolozi mogli reći samo uvjetno je hrana, dakle paška sol. Zašto oznaku zaštite do sada nije dobio kulen, drniški pršut, istarski pršut, paški sir, dakle oni proizvodi koji su već imali nacionalnu zaštitu ili npr. zašto nije zaštićen ogulinski kiseli kupus, maslinovo ulje, lički krumpir i drugi proizvodi za koje su, koliko imamo informacije, podneseni zahtjevi. Znači, postavlja se pitanje zašto to ide tako sporo. Možemo reći da su dva ključna razloga. Prvi je problem standardizacije tehnologije proizvodnje, kvalitete proizvoda i povećanje proizvodnih kapaciteta. Ono što možemo u ovom segmentu kazati je da su tu učinjeni značajni iskoraci, da su tu proizvođači dosta intenzivno surađivali i sa znanosti i sa strukom, da je Ministarstvo poljoprivrede kroz različite programe potpora tu suradnju i te projekte i isto tako, da se dosta surađivalo i sa inozemnim konzultantima iz zemalja koje u tome imaju puno veća i bolja iskustva. Posebno je bilo važno djelovati na svijest proizvođača da shvate što znači taj sustav zaštite, da je on zapravo preduvjet konkurentnosti na tržištu, veće zarade, većeg dohotka proizvođača Drugi problem na kojem treba sigurno poraditi u budućem razdoblju je problem koji se pokazao upravo u dijelu proizvođača i udruga. Naime, još uvijek nije dovoljno razvijena svijest da bez udruživanja proizvođača tradicionalnih proizvoda da oni nemaju šanse na tržištu, prije svega zbog problema malih količina, dakle nedovoljnih proizvodnih kapaciteta, sezonskih oscilacija u opskrbi tržišta ovim proizvodima, ali onda i neujednačenosti kvalitete i razlika u tehnologiji proizvodnje koje upravo u ovom području vrlo zahtjevni potrošači koji su ih spremni plaćati nešto skuplje, dakle oni to prepoznaju. Treba podsjetiti da sustav zaštite, znači u 99% slučajeva podnositelji zahtjeva su upravo udruge, dakle udruge su temelj. Još uvijek postoji jedan nerealan strah među proizvođačima da im je to udruživanje na neki način potencijalna konkurencija odnosno da nije dobro za njih pa tu čak postoji i određenih ne samo strahova, nego i svjesnih opstrukcija. No ono što je sigurno, tradicionalnih proizvoda, pogotovo ako se uključi tu i izvoz kroz turističku ponudu, u Republici Hrvatskoj naših tradicionalnih proizvoda nedostaje. To je tržište neiskorišteno, dakle postoji itekako prostora za sve proizvođače njihovo udruživanje apsolutno treba podupirati, treba poticati, treba jačati i ono ne predstavlja nikakvu opasnost za njihov prostor na tržištu i zato tu treba dodatno raditi, ja bih proizvođača kako bi se što više ovih proizvoda zaštitilo. Cilj nam znači treba biti da ti proizvodi postanu sinonim kao što je to šampanjac za Champagnu, iberijski pršut za Andaluziju ili parmezan i parmanski pršut za područje Italije oko grada Parme. U Europskoj uniji zaštićeno je preko 800 proizvoda. Ti su proizvodi prepoznatljivi, nekada i do 100% skuplji od sličnih, ali nezaštićenih proizvoda, imaju svoje atraktivno tržište, posebno među kupcima veće kupovne moći i standarda i isto tako integralni su dio turističke ponude. I zato evo upravo u ovom pretpristupnom razdoblju treba povećati napore kako bi zaštitili što više proizvoda. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava sve napore Ministarstva poljoprivrede, podupire i ovu izmjenu i dopunu iako se radi o korekciji jednog propusta jer je važno znači da se radi i kontinuirani nadzor putem inspekcija, dakle Poljoprivredne inspekcije za kakvoću hrane, posebice onda kada na to upozori certifikacijsko tijelo koje na … /Govornik se ne razumije./… ovaj sustav zaštite, dakle da postignuti oni standardi, registrirani standardi tih proizvoda da se održe konstantnim. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. I posljednji prijavljeni klub je klub SDP-a. Poštovani zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepa, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Dozvolite nekoliko napomena vezano za ovu promjenu zakona, odnosno potvrđivanje ove uredbe o kojoj je bilo govora i koja je donesena, čuli smo već, da ne ponavljam, iz kojih razloga, iz razloga što je eto propušteno u tome dijelu zakonodavstva. moram ipak reći da premda smo u drugoj polovini 2008.godine donijeli ovaj zakon, a u prvoj polovini 2009. donijeli izmjene, to je bio veliki broj izmjena, mislim oko 65% članaka se mijenjalo, normalno izgleda vjerojatno i ovaj propust nastao. Ali vidimo da evo, upravo zbog takvog jednog propusta je i Vlada trebala donijeti ovu uredbu, jer smatram da je ovo jedan značajni segment zakona, upravo ta nadležnost i Poljoprivredne inspekcije i Inspekcije za kakvoću hrane i da bi ona mogla se i odvijati normalno, da i ova promjena se mora unijeti unijeti u ovaj zakon. Sprječavanje ovih nejasnoća odnosno omogućavanje provedbe ovog zakona u ovome dijelu obavljanja poslova Poljoprivredne inspekcije i Inspekcije za kakvoću hrane koju daje ovaj zakon, mislim da i u prethodnim raspravama, odnosno kad smo donosili taj zakon pa i u izmjenama, naglašavali smo i u to vrijeme da upravo ovaj segment inspekcije je vrlo značajan. Tada sam i dao jedan amandman koji je odbijen od strane Vlade, a smatrao sam upravo sa onim dijelom da se omogućava s tim amandmanom uvođenje i veterinarske struke u ovaj inspekcijski dio, da se omogućava još bolja kontrola i u odabiru sirovina i u kontroli proizvodnje. Jer smatram da što više i stručnosti i različitosti inspekcijskih kontrola stvara i veće mogućnosti da opravdano možemo koristiti za proizvode upravo ove oznake o kojima govorimo, oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog porijekla, oznaku tradicionalnog ugleda poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Međutim, sa ovakvim inspekcijskim poslovima sprječavat ćemo i da poslovanje subjekata koji posluju sa hranom da ne budu to poslovanje u neuskladu sa ovim zakonom. Isto tako, tako, osigurat ćemo i zaštitu interesa potrošača kada su u pitanju ovi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i koji su registrirani i označeni i zaštićeni ovim navedenim oznakama izvornosti zemljopisnog porijekla i tradicionalnog ugleda. Upravo za taj dio i te inspekcijske službe trebaju biti jedna garancija da te oznake i jesu ono što taj proizvod treba da sadrži. Isto tako, smatram da reputaciju u proizvodnji kvalitetnih prehrambenih proizvoda daje i Europska unija, a isto tako smatram da i mi trebamo postići sa sirovinama koje ćemo stvoriti kod nas, koje će biti uzgojene i koje će biti rezultat jednoga kvalitetnog razvoja poljoprivredne djelatnosti. To svakako znači da ove naše domaće autohtone proizvode moramo proizvoditi od domaće poznate sirovine nastale po svim normama koje zahtijeva suvremena poljoprivreda. Sve se to jedno na drugo navezuje na onaj dio i našega razvoja poljoprivrede. Upravo i kad gledamo ove markice, mislim nisu one slučajno nastale ove tri markice u EU kvaliteti, izvornost, zemljopisno porijeklo, tradicionalni ugled naše proizvodnje, jer se svaka markica razlikuje i s obzirom na preciznost karakteristika kojima proizvod mora udovoljavati. Ali i sve tri imaju zajednički cilj promicanje izvornosti i održivosti ovih naših proizvoda. Upravo ovo što je prof. Kovačević govorio, pitanje ovih brendova koji su kod nas stvoreni oni mogu mnogo toga dokazati i pokazati vezano o našoj proizvodnji. Ali isto tako ako posebno ih izvozimo mogu i mnogo uništiti ako na strano tržište dođe proizvod koji nije urađen po normativima koji se zahtijevaju. Tada je blamaža i gubitak tržišta vrlo prisutna prisutna i sigurna i mnogo toga se onda treba napraviti da bi ponovo taj proizvod došao na takovo jedno tržište. Ono što je isto karakteristično da poslije donošenja ovog zakona nemamo još certificirane ove proizvode, odnosno sa ovim oznakama. Mislim da je to potrebno učiniti što prije. Zakonodavstvo po ovome prvi posao koji smo već učinili, koji evo bez obzira na ove izmjene egzistira, a drugi posao je da moramo ići uz određivanje tih i stvaranje tih naših brendova i kroz to da ih što prije i stavimo na tržište. Pitanje na koji način? Udruživanje sigurno je jedna od oblika. Ove udruge kulenara postojale su i prije ovih zakona itd. Ali mislim ono što je bitnije i puno što je značajnije to je pitanje ekonomske sigurnosti tih proizvođača. Jer mnogi su ulagali svoja sredstva, uzimali kredite, a na kraju su mnogi i propali kao takovi jer sigurnost tržišta nije bila zagarantirana, nisu se stvorili takovi uvjeti i upravo zbog toga mislim da je tržište to koje je najbitnije da bi stvoreni naši brendovi i profunkcionirali. Upravo zato evo na kraju smatram da i ova promjena je značajna za kontrolu i istinitost, deklaraciju tog proizvoda sa kvalitetom koju plaća konzument. vezana za inspekcijske službe garantira da će se ta kvaliteta i ta markica, da će imati tu kvalitetu koja prema deklaraciji treba da ima. Smatram da zato treba i podržati i ovu promjenu

počinje poštovana zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite.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 ali i provedba postupka registracije i oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Upravo Zakon o oznakama izvornosti koje je ovaj Visoki dom donio 2008. godine, izmjene 2009. godine objedinjuje upravo ove dvije mjere iz navedenog programa. A podsjetit ću da je tim zakonom utvrđen, znači i postupak zaštite oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na nacionalnoj razini, utvrđen je postupak zaštite tradicionalnog ugleda na nacionalnoj razini, postupak podnošenja zahtjeva za registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske postupak donošenja zahtjeva za registraciju tradicionalnog ugleda na razini Europske unije. Ali je utvrđen i način službene kontrole i utvrđivanje usklađenosti sa specifikacijom proizvoda. I na takav način je omogućeno znači usklađivanje sa novim uredbama, dvije su uredbe vijeća i dvije komisije, ali omogućena je i bolja harmonizacija sa relevantnim propisima Europske unije. Omogućeno je također ovim zakonskim prijedlogom proširenje pravnog okvira zaštite i na poljoprivredne proizvode koji nisu namijenjeni ljudskoj prehrani. Ali ja držim da nisu bili samo ovo razlozi za donošenje navedenog zakona i njegovih izmjena. Prave razloge vidim u našim velikim neiskorištenim mogućnosti, upravo na ovom području. Zaštita oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda, kao oblika i prava intelektualnog vlasništva složit ćete se samnom nije dovoljno iskorištena. Posebno nije dovoljno iskorištena mogućnost ugradnje dodatne vrijednosti u proizvode čija je odlika posebna kakvoća. Tijekom provedbe navedenog zakona uočeni su nedostatci, ali i greške kojih jednostavno, koje su uočene, odnosno nejasnoće prilikom inspekcijskog nadzora. I ovaj prijedlog izmjena zakona ima za cilj znači ispraviti grešku, odnosno otkloniti nejasnoće u provedbi zakona u pogledu slučajeva kad poljoprivredna inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane obavlja poslove koji su joj u nadležnosti i na taj način spriječiti poslovanje subjekata u poslovanju s hranom, kad nisu u skladu sa odredbama zakona i propisa donesenih temeljem njega, a ujedno osigurati i zaštititi interese potrošača kad su u pitanju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi registrirani i zaštićeni oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda. Držim da je to najbolja zaštita i za proizvođače koji će zadržati traženu kvalitetu, prepoznatljivost i osigurati dodanu vrijednost proizvoda i tako povećati izvor prihoda. Poticanjem proizvodnje takvih proizvoda i njihovom promocijom može se značajno pridonijeti razvoju ruralnih gospodarstava na slabije razvijenim područjima, evo konkretno na području Zadarske županije postoji prostor znači za razvoj i na otocima, Ravnim kotarima, Bukovici i Liki, ali i uključivanjem tih istih u turističku i tržišnu ponudu Republike Hrvatske. Pa evo neka i ova moja današnja rasprava bude poticaj da makar dio te baštine izvučemo, registriramo i zaštitimo i ponosno unesemo u baštinu Europske unije. I zaključno evo na primjeru otoka Paga ću pokazati kako od jedne niti konca nastaje vrhunski proizvod paška čipka koja je zaštićena na svjetskoj razini, kako od kapi ovčjeg mlijeka nastaje izuzetan proizvod paški sir, kako od ploda masline nastaju vrhunska ulja, od zrna soli vrhunski proizvodi, a od zrna grožđa vrhunsko vino. Pa neka i to bude put i ostalima, a na nama i ovdje da stvaramo da se tako nešto može i realizirati. I ovaj prijedlog zakona je u skladu s tim, zato ga podržavam. Hvala. **Mimica, Druga i posljednja pojedinačna rasprava je za poštovanog zastupnika Branka Kutiju. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Predloženim zakonom omogućuje se proizvođačima u Republici Hrvatskoj ista zaštita za proizvode koje imaju i proizvođači u zemljama Europske unije, kao i njihova prepoznatljivost na tržištu. Time se neizravno ostvaruje jedan od prioritetnih ciljeva hrvatske poljoprivredne politike, a to je podizanje razine konkurentnosti domaće proizvodnje. Zbog klimatskih i zemljopisnih različitosti, te bogate kulture i tradicije postoji velik broj proizvoda koji bi zbog tehnoloških, prehrambenih i …/Govornik se ne razumije./… specifičnosti trebalo zaštiti kao autohtone oznakama tradicionalnog izgleda, zemljopisnog podrijetla ili izvornosti. Uz adekvatnu zaštitu i uspostavljanje sustava po uzoru na Europsku uniju ti bi proizvodi trebali postati značajan izvozni brend, posebice kroz turističku ponudu. Budući da zaštita autohtonih prehrambenih proizvoda, u skladu sa europskim pravilima predstavlja vrlo zahtjevan i složen postupak za proizvođače, a resorno ministarstvo treba još jače poticati i pomagati proizvođače i iste educirati. uniji imamo zaštićeno oko tisuću proizvoda, onda to jasno mora biti interes naših proizvođača. Poticanje proizvodnje zaštićenih autohtonih proizvoda, kao i njihova promocija mogla bi značajno doprinijeti ruralnom gospodarstvu, posebno u područjima sa manjim mogućnostima ili udaljenijim područjima i to na način da isto ima utjecaj na povećanje prihoda tim gospodarstvima, te zadržavanje ruralnog stanovništva u tim područjima. Paški sir dio je turističke ponude ne samo na otoku Pagu, nego i znatno šire, čini značajan dio gospodarstva na otoku, ali isto tako ovo je primjer kako proizvodnja na obiteljskim gospodarstvima utječe na povećanje prihoda, ali i zadržavanje stanovništva što je vrlo bitno i značajno. Ivan Gligora, vlasnik sirane, sirena, mala sirana iz Kolana proizvodi oko 200 tona sira godišnje, od čega je 50 tona paški sir. Sir iz navedene sirane nosi certifikat izvorno hrvatsko, zaštitu zemljopisnog podrijetla i oznaku hrvatskog otočnog proizvoda. Pored mnogih nagrada koje je dobio do sada, znači ovog ljeta, taj sir okrunjen je zlatnom medaljom instituta za kvalitetu iz Bruxellesa. Zašto ovo sve spominjem vezano za siranu "Mala sirena" iz Kolana? Isti gospodin je sebi dao za pravo da u ovim teškim vremenima ide u investiciju tešku oko 3 milijuna eura, i kaže mala sirana obiteljska tvrtka u kojoj će tradiciju nastaviti sin Šime koji je završio mljekarstvo na Agronomskom fakultetu. On je našao sebe u našem poslu i zapravo je to jedan od razloga što smo ušli u ovu veliku investiciju. Evo to je znači jedan ogledan primjer u Hrvatskoj koji bi trebali i ostali slijediti, stoga ću podržati ovaj zakon. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona. Glasovat ćemo o njemu kada se za to steknu uvjeti.